ćemo nastaviti druženje sa njim praktično već od utorka sa sledećim setom zakona.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 185 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslove za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Tačka 1 – Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa predlogom Odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu; Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu;

nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu zakona, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 2. tačka 8) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština usvaja budžet većinom glasova svih narodnih poslanika.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, u

sedam.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika prihvatila Predlog zakona, u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.Na član 8. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadija Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaustavljam glasanje:

amandman.Podsećam vas da je članom 52. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

šest.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

četvoro.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2021.

godinu.Zahvaljujem se na aplauzu. To je još jedna potvrda da je ovo najvažniji zakon koji usvajamo u jednoj godini. Da je pored Ustava najvažniji zakon, pošto je Ustav osnovni zakon, najvažniji zakon koji uređuje sve ono što je potrebno za funkcionisanje države u narednoj godini.Sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Republičkog budžeta za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021.

jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 200, za – 200.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 201, za – 201.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu.Druga tačka dnevnog reda – Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres o Predlogu zakona, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da je na osnovu člana 105. stav 2. tačka 8) Ustava Srbije, Narodna skupština usvaja završni račun većinom glasova svih narodnih poslanika.S

celini.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2019. godinu, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2019. godinu.Treća tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.Pošto je Narodna Skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

načelu.Podsećam vas da je članom 12. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Prema članu 196. stav 4. Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročiti opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaustavljam glasanje: ukupno – 201, za – 201.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.Četvrta sistemu.Četvrta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres o Predlogu zakona, a pre prelaska na odlučivanjem podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje većinom glasova svih narodnih poslanika.S

taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 201, za – 201.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu.Peta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o davanju garancija Republike Srbije u korist „Unicredit bank srbija a.d. Beograd“ po zaduženju Javnog preduzeća „Skijališta Srbije Beograd“

na glasanje Predlog zakona o davanju garancija Republike Srbije u korist „Unicredit bank srbija a.d. Beograd“ po zaduženju Javnog preduzeća „Skijališta Srbije Beograd“ po osnovu Ugovora o dugoročnom investicionom kreditu za izgradnju gondole Brzeće – Mali Karaman, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

načelu.Podsećam vas da je članom 6. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Kao što smo već više puta danas govorili, prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročiti opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 201, za – 201.Konstatujem da je Narodna skupština posebno jednoglasno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancija Republike Srbije u korist „Unicredit bank srbija a.d. Beograd“ po zaduženju Javnog preduzeća „Skijališta Srbije Beograd“ po osnovu Ugovora o dugoročnom investicionom kreditu za izgradnju gondole Brzeće – Mali Karaman, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

– Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodna skupština Republike Srbije.Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. Ustava Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika vrši izborne nadležnosti.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodna skupština Republike Srbije, koju je podnela poslanička grupa SPAS, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno-201, za-200.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Tačka reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

9.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

10.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

narodni poslanik.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Dame i gospodo, narodni poslanici, došli smo do kraja.Pošto kraja.Pošto smo završili glasanje, želim samo da vas još jednom podsetim da je zakazana sledeća sednica Narodne skupštine za utorak, 15. decembar 2020. godine, sa setom zakona koji će, takođe, braniti ministar Siniša Mali. Takođe, da vas pozovem, predsednica Odbora za finansije, Aleksandra Tomić je na osnovu naše intencije da bude što više vremena za predloge zakona i za javna slušanja organizuju sutra Javno slušanje za dva predloga zakona o kojima ćemo raspravljati o kojima ćemo raspravljati sledeće nedelje, a to su Predlog zakona o digitalnoj imovini i o fiskalizaciji. Zahvaljujem joj se na tome i želim da to postane praksa i u narednom periodu.Dame i gospodo, narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovniku Narodne skupštine, zaključujem Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini. Zahvaljujem se.